mogao da vam kažem da ste vi reprezent vlasti koja je 2000. godine ostavila sprženu zemlju. Između ostalog, plate od 40 evra, javni dug od 170% BDP-a, inflaciju od 112%, opustošen PIO fond, devizne rezerve od samo 387 miliona evra, dug za neisplaćene tri penzije i 24 dečja dodatka.Kada bih hteo da budem ličan, mogao bih da vas podsetim da smo delili kancelariju, da nije pametno pljuvati u vis, jer na kraju to padne na vas, ali ja nisam takav.Ovde smo danas da pričamo o vašem rebalansu budžeta, u kome ste nam izložili da ima para i za kupovinu aviona i za opremu za BIA i za stranačke uhljebe i za EKSPO, samo nema za prosvetne radnike, kojima ne samo da ne date zasluženo povećanje plata, nego ih i vređate kada kažete da imaju trenutno plate koje su veće od republičkog proseka, pošto u poslednjem dokumentu Republičkog zavoda za statistiku to jednostavno nije tačno. Prosečna plata u prosveti je 89.000 dinara, što je manje od republičkog proseka, koji je 95.000 dinara. Da bude jasno, ono što Stranka slobode i pravde zahteva je da osnovna plata za nastavnike, učitelje, vaspitače sa sedmim stepenom bude 120.000 dinara. To je minimum.

ni godinu dana pre toga, ni par godina pre toga, nego sam završavao studije u Americi. Tek sam se vratio 2001. godine, posle više godina u inostranstvu, tako da ste opet malo pobrkali lončiće.Ono što je važno za građane Srbije je upravo vaša politika i rezultati vaše politike, kada je nastavno osoblje i kada su prosvetari u pitanju.Drago mi je izuzetno da se vi borite i da vas interesuje životni standard ljudi u prosveti, a kako se desilo da za vreme vašeg mandata, i o tome sam govorio malopre, je prosečna zarada u prosveti bila samo 44.000 dinara? Kako se to desilo? Kako tada umesto da imate ljude koji su u vašoj stranci koji su zaradili stotine hiljada i stotine miliona evra i u svoje privatne džepove stavili toliko novca za vreme mandata vas na vlasti, pa kako tada niste razmišljali o prosvetnim radnicima nego sada ste se, eto, našli vi koji ste uništili Srbiju, vi koji ste pozatvarali fabrike, koji ste svaku perspektivu građanima Srbije uništili, vi se nalazite sada, ideolog i željan da pomogne prosvetnim radnicima. Treba da vas bude sramota.Prosvetni radnici u vaše vreme 44.000 dinara sa povećanjem koje planiramo našim prosvetarima od 1. januara naredne godine, a biće 50% više nego što će dobiti drugi zaposleni u javnom sektoru, prosečna zarada prosvetnog radnika biće preko 97.000 dinara.Ono što je posebno važno, još jedanput, da vas ispravim, junska plata prosečna u prosveti – 96.929 dinara, upišite cifru, prosečna u Srbiji – 95.804. dinara.Još jedanput, upišite cifru, zapamtite, pa da znate.Hvala puno. Hvala, ministre.Gospodine Nikeziću, nećemo u beskonačnost sa replikama. Mislim da ste se razjasnili vi i ministar finansija.Poštovane finansija.Poštovane kolege, ja sasvim dobro čujem šta ko govori.Prema tome, moja odluka, uz izvinjenje gospođi Tomić za malopređašnju grešku.Izvolite, ovlašćeni predstavnik Aleksandra Tomić.

budžeta za 2024. godinu, koji je u stvari osnovni dokument na osnovu koga radimo rebalans, ali ću početi, pre svega, od pitanja koje se ovde otvaraju juče i danas, to je zašto se finansira EKSPO?Mislim da građanima Srbije mora da se ponovi, pre svega, da je to jedno takmičenje i konkurs na kome je Srbija kao država učestvovala i pobedila jednu Španiju, jedne SAD i dobila mogućnost da organizuje ovu svetsku manifestaciju sa 84 glasa za. Kada se glasalo o tome da Beograd bude centar 2027. godine, kada je u pitanju EKSPO, i on ima svoju temu, ta tema se zove sport, kultura i zabavni sadržaj.Prema tome, Srbija ima veliku čast da ugosti sve zemlje sveta na ovakvoj manifestaciji.Ono što je Vlada Srbije i predsednik Vučić što su smatrali za potrebno, to je da ovakvu jednu manifestaciju, pored toga što ćemo finansirati, iskoriste kao jedan privredni i ekonomski zamajac za investicije koje će se odnositi na celu Srbiju, zato što mi imamo projekte koji su u toku, a ima ih 323 projekta vezano za Beograd, odnosno Srbiju 2027, gde su praktično sve oblasti pokrivene time.Zbog toga govorimo o toj cifri investicionoj koja iznosi 17 milijardi, a ne govorimo o cifri koja će isključivo iznositi 1,5 milijardi koje se odnose isključivo samo na EKSPO i na centralnu manifestaciju.To je ono što treba građanima uvek govoriti, jer negde se zaboravi. U tom ponavljanju i napadima o tome zašto mi smo protiv EKSPA, pa onda ste protiv međunarodnih manifestacija da se održavaju u Srbiji. To tako treba onda reći, a nemojte napadati Vladu zbog čega ulazi uopšte u ovakve projekte.Druga stvar, kad su u pitanju „Rafali“, „Rafali“, kupovina „Rafala“, mi nismo čuli ni od jedne opozicione stranke da li su oni za nove tehnologije kada je u pitanju odbrambena industrija, da li im smetaju možda „Rafali“ ili bi možda pre Suhoj 35 da kupimo ili možda neke druge avione, tipa F16, da li je u pitanju politička raspodela kada je u pitanju tehnološki razvoj i kupovina najsavremenije opreme kad je u pitanju avio industrija ili uopšte su protiv bilo kakve kupovine, uopšte su za demilitarizaciju kad je u pitanju naša odbrambena industrija. To moraju da se izjasne izjasne pred građanima. Građanima nekad nije jasno zaista koje poruke šalje ona strana koja napada SNS, Vladu Republike Srbije i predsednika države, jer se negde stiče utisak da su protiv svega, a to znači i zaustavljanje Srbije, to znači zaustavljanje i plata i penzija, zaustavljanje bilo kakvog tehnološkog razvoja koje je nemoguće zaustaviti.Onoga trenutka kada mi posmatramo svoje ekonomske parametre, znači, makroekonomske faktore i kada ih analiziramo u odnosu na centralne zemlje EU, to znači da mi zaista idemo rame uz rame sa najrazvijenijim državama državama EU.Do sada, ako ćete do 2012. godine da gledate rezultate, oni su se isključivo odnosili na poređenje zemalja u regionu. Sada kada Srbija ima obim stranih direktnih investicija 60% u odnosu na ceo region, mi zaista možemo da se poredimo sa razvijenim državama. To je ono što je ministar Mali pokušao da kaže da smo mi sada na osnovu rezultata u prvih šest meseci praktično druga zemlja po tim ekonomskim rezultatima kad je u pitanju rast, ali kad pogledate 2018. i 2023. godinu, mi smo u prvih šest zemalja zemalja EU. To je zaista jako dobar rezultat. Za jednu državu koja je bila bukvalno ispod bilo kakvih parametara kada je u pitanju posmatranje u odnosu na članice EU, mislim da Srbija zaista ide dobrim putem kad je u pitanju razvoj.Zato mi danas razgovaramo o dobrim rezultatima, odnosno pozitivnim rezultatima koji su u iznosu od 132,5 milijardi dinara.

imali priliku da čujemo da rast i razvoj mogu da se podele, pa ako Srbija napreduje sa 3,8% rasta, onda ne može da se razvija. Ne znam. To su neke nove ekonomske metodologije po kojima očito opozicioni poslanici posmatraju uopšte ekonomiju Srbije, ali u bilo kojoj ekonomiji, bilo koje države, rast, naravno, ide paralelno sa razvojem. Rast su brojke koje pokazuju onaj deo koji se odnosi na kvantitativne promene, a kvalitativne promene su razvoj. To su primene novih tehnologija, otvaranje novih delatnosti, otvaranje novih radnih mesta, zatim nova zanimanja koja se javljaju u proteklim godinama. To je ono zbog čega je jako bitno da se osvrnemo oko sebe i vidimo u poslednjih pet godina koliko se mnogo toga promenilo, kada je uopšte ekonomija u pitanju.Ono što je za nas najinteresantnije to je da je taj spoljnotrgovinski promet zaista povećan, i to je ono što pokrivenost uvoza izvozom iznosi 76,6%, da je uopšte trgovina koja je obavljena u proteklom periodu na nivou od nekih 39 milijardi evra, s tim što je pokrivenost ta, rekla sam, 76,6%, ali ono što je najinteresantnije jeste da je industrija napredovala u svom rastu od 2,5%, a gde su one prerađivačke industrije čak veće za 3,6%.To je ono što pokazuje da sve ono za šta smo se godinama borili, da budemo ne samo proizvođačka zemlja, kada je u pitanju određena vrsta proizvoda, uspemo da promenimo strukturu same privredne industrije, da su metali i metalska industrija zaista povećani, da je onaj deo koji se odnosi na fabrike koje su vezane za automobilske industrije, koji su najveći generatori razvoja, zaista učinile to da i ovo, kada isplaćujemo i plate i penzije, više ne moramo da dajemo iz budžeta, nego na osnovu ljudi koji zaista rade i firmi koje zaista prave profit, i porezi i doprinosi koji se slivaju u kasu zaista omogućuju održivost održivost funkcionisanja javnih finansija.Mi smo očuvali makroekonomsku stabilnost u uslovima koji su zaista kompleksni. Kada pogledate sva ratna dejstva i na Bliskom istoku, i u Ukrajini, i u delu kada govorimo o promenama, kada su u pitanju lanci snabdevanja, ali ono što je važno reći jeste da smo zaista kao država gledali da u svakom segmentu, gde treba, iz ovog rebalansa budžeta popunimo sve ono što je velika potreba, a tu jeste i poljoprivreda, tu jeste i deo koji se odnosi na podršku porodici, zdravstvo, pogotovo tačka a to je lečenje retkih bolesti koje se leče u inostranstvu.Onaj deo koji meni je u stvari svima nama jedan od najvažnijih, a to je ako nemate jaku ekonomiju, ne možete da branite na adekvatan način svoje srpske nacionalne interese. Iz ovog rebalansa budžeta 2.856.656.000 dinara je više dato Kancelariji za Kosovo i Metohiju, a upravo zbog toga da bi se sproveo plan područja socijalne zaštite koje je država Srbija opredelila za naše ljude koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. Sada će po prvi puta ljudi koji nemaju posao dobiti određena finansijska sredstva. Time u stvari želimo da zaista pošaljemo jednu snažnu poruku i svetu, a danas će imati prilike i gospodin Vučić

prema svom narodu koji je zaista sada na velikom udaru. Mi smo sada svesni toga ti Srbi koji žive dole su u stvari topovsko meso za Kurtija koji želi jedan egzodus, praktično, da izvrši i potpuno aneksira teritoriju Kosova i Metohije i pretvori je u neku svoju državu, a mi se žestoko suprotstavljamo tome. Samo velikom i jakom diplomatijom u svetu možemo da jednostavno, odbranimo srpske nacionalne interese, ali bez jake ekonomije ne postoji odbrana srpskih nacionalnih interesa. Zato smatram da je ovakav rebalans zaista jako potreban i pokazuje jednu političku odgovornost svih onih učesnika koji se nalaze ovde u parlamentu.Kada kažete da ste, recimo, za vraćanje vojske, a onda nećete da glasate za ovakav rebalans, onda mislim da se pokazuje jedna vrsta ili neznanja, ili licemerstva. Ne možete da budete za jedno, a da ne podržavate drugo. Deklarativno smo za vojsku i za odbranu nacionalnih interesa, a kada treba zaista da država izdvoji iz budžeta određena sredstva za uvođenje obaveznog vojnog roka, onda to ne želite da podržite. Mislim da je na svima nama velika odgovornost o tome kako ćemo se izjasniti za ovaj rebalans, a mislim da je i opoziciji sada prilika da pokaže koliko zaista želi da podrži nacionalnu politiku Republike Srbije i očuvanje svih nacionalnih interesa.Ono što je za nas ovde šokantno to je da upravo u ovim danima, kada Kurti sprovodi najgore nasilje, mi ovde nemamo ni jednu reč praktično napada

polja.Mislim da je za nas jako važno da, kada govorimo o rebalansu budžeta, ovo je danas život, realan, i za građane Republike Srbije, ali i za sve naše građane koji danas koji danas žive na teritoriji Republike Srbije, bez obzira što se nalaze pod okriljem ili UN ili pod okriljem EU koja je tu jedan od organizatora takvih pregovora Beograda i Prištine. Mislimo da je za nas veoma važno da i danas pošaljemo snažnu poruku podrške predsedniku Vučiću koji će sigurno o tome govoriti danas u Njujorku. Zato je sigurno za nas važno da mi podržimo ovakav rebalans budžeta u danu za glasanje i pokažemo, pre svega, koliko smo politički odgovorni prema svima. Hvala. Hvala, gospođo Tomić.Pošto su govorili svi ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč

Uvažena predsedavajuća, uvaženi predsedniče i članovi Vlade, ministri, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku jednu malu digresiju pre nego što se vratim na dnevni red.Danas je u Novom Pazaru i u Raški dan žalosti stoga želim da izrazim najdublje saučešće porodicama stradalih. Radi se o ocu i troje maloletne dece i još jednoj mladoj ženi, komšinici, koja je putovala sa njima i zaista je ovaj događaj potresao čitavu javnost, pre svega, opštinu Rašku i grad Novi Pazar. U trenucima te tuge i žalosti koja je zadesila naš grad, u nedelju popodne smo, nažalost, imali potpuno bespotrebno, bez imalo senzibiliteta i osećaja za okolnosti, nedopustive i veoma opasne provokacije na nacionalnoj osnovi i zato smatramo da svi nadležni organi, i tužilaštvo i policija, moraju da reaguju i da sankcionišu ove pojedince. Kao što znate, u Novom Pazaru, Srbi i Bošnjaci vekovima žive zajedno bez i jednog jedinog incidenta i ovakve stvari su apsolutno nepotrebne i nedopustive, pogotovo ako pričamo o miru i stabilnosti.Juče je predsednik govorio da je mir naša nasušna potreba. Ako već govorimo o miru i ako već želimo mir, onda moramo da činimo korake koji vode ka tom miru, a ti koraci su kategorička osuda i sankcionisanje ovakvih pojedinaca.Ja sam na jednoj od prethodnih sednica govorio o sveukupnom ambijentu i upozoravao sam na jednu pogubnost prenaglašene, nacionalističke i od određenih pojedinaca ratno huškačke retorike. Dovoljno je da pogledate televizije sa nacionalnom frekvencijom i ja mislim da svako od nas političara mora da ima odgovornost za izgovorenu reč i za to čemu vodi ta izgovorena reč. Meni je jako žao što sam napravio ovu digresiju ali smatram da je jako važno bilo da ovo spomenemo danas.Vratiću se na dnevni red, jer kad je u pitanju rebalans budžeta, radi se o dobrom i pozitivnom rebalansu, budući da imamo 133 milijarde od planiranih. To je rezultat jedne odgovorne ekonomske politike ove države. Rekao bih i da je očekivano budući da imamo i privredni rast. Čuli smo juče ministra Malog koji je rekao da smo drugi u Evropi po rastu. Međutim, imamo i najveću stopu, rekordnu stopu zaposlenosti koja prelazi preko 10%, preko dva miliona ljudi plaća poreze i doprinose. Imamo priliv stranih direktnih investicija čak 12% više u odnosu na prethodnu godinu koja je bila rekordna i imamo najmanju stopu nezaposlenosti koja je tri puta manja u odnosu na period od pre 12 godina.Ovo sve su egzaktni podaci koji govore o tome da država sprovodi jednu ozbiljnu i odgovornu ekonomsku politiku i da Srbija ide napred i ovo su podaci koje niko ne može osporiti. Upravo zbog toga imamo priliv od 133 milijardi veći od inicijalno planiranog koji sad možemo usmeriti prema prioritetima. Drago mi je što taj taj novac usmeravamo ka poljoprivredi, 18 milijardi više, što čini blizu 7%, budžeta, to su najveća budžetska izdvajanja za poljoprivredu.Takođe mi je drago što izdvajamo za zdravstvo, za prosvetu. Prosvetni radnici zaista zaslužuju pristojna primanja, jer obnašaju najvažniju ulogu u našoj zemlji. Uz to, imamo ogromna ulaganja u infrastrukturu, brze saobraćajnice, autoputeve, pruge, škole, bolnice, sve ono što je predviđeno programom „Skok u budućnost 2027“. međutim, da bi taj skok bio zaista skok, on je nemoguć ukoliko Srbija hramlje na jednu nogu. Zašto to kažem, zato što „Skok u budućnost“ podrazumeva jednako ne samo Beograd i Vojvodinu, već i istok Srbije, zapad Srbije, jug Srbije, ali isto tako i Šumadiju, Sandžak, sandžačke opštine.Nažalost i dalje u Sandžaku imamo duboko nerazvijene i devastirane opštine, i dalje imamo najveću stopu nezaposlenosti, i dalje imamo plate ispod republičkog proseka. Ono što najviše zabrinjava, mladi ljudi podjednako Srbi, Bošnjaci nam odlaze sa ovih prostora, oni najkvalitetniji, najobrazovaniji. Zato je neophodno da mnogo više ulažemo u Sandžak iako poslednjih godina imamo izvesna ulaganja, mnogo veća nego što su bila ranije, ali potrebna su veća ulaganja.Takođe je potrebno ubrzati projekte koje smo definisali. Pre svega tu mislim na autoput preko Pešteri, na brzu saobraćajnicu Kraljevo-Novi Pazar, na prugu od Raške do Novog Pazara i na novu zaobilaznicu oko Novog Pazara, ne na ovu postojeću kako bi sprečili onaj kolaps u Pazaru i zagađenost vazduha i kako bi što je još važnije, privukli investitore, otvorili nova radna mesta, povećali životni standard i zadržali te mlade ljude u zemlji.Zbog toga mi je jako drago što za ovaj rebalans ide takođe i zakon koji predviđa finansijsku podršku porodicama sa decom. Za prvo dete 500.000, za drugo 600.000, za treće preko dva miliona, za četvrto preko tri miliona, 15 puta veća sredstva u odnosu na period od pre 12 godina. To jasno pokazuje da država vodi računa o instituciji porodice koja predstavlja osnovnu ćeliju u jednom društvu, međutim, nisu dovoljne samo populacione mere. Pored ovih populacionih mera koje su sjajne potrebno je etablirati jedan drugačiji sistem vrednosti u čijem epicentru je porodica, porodične vrednosti, jaka i snažna porodica, jer samo to će predstavljati temelj opstanka i razvoja naše zemlje. Zato će narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja podržati ove zakone u danu za glasanje.

ajde što budžet kritikujemo mi kako vi kažete, mrzitelji, nego vas kritikuje i vaš Fiskalni savet koji vam govori neprijatne istine pa gledate da im zapušite usta tako što smenjujete predsednika Pavla Petrovića.Osvrnuću se na budžet za poljoprivredu koji je na nivou budžeta za prošlu godinu i na koji sam Fiskalni savet ima velike primedbe. U kom smislu? Rebalansom budžeta povećana su sredstva za direktne za direktne podsticaje, što znači za ulaganje po glavi stoke, po jedinici površine, po broju grla, ali problem je u tome što mere za ruralni razvoj trpe smanjenje i što su za ovu godinu smanjene tri i po puta u odnosu na količinu za 2023. godinu. Ruralni razvoj znači dame i gospodo ulaganje u sredstva za navodnjavanje, ulaganje u mehanizaciju, ulaganje u napredak. Svega toga u ovom budžetu ima, ali je skresano. Dakle, sredstva su rebalansom smanjena za tu namenu. To je veliki problem.Dalje, želim da vas pitam – da li ste skoro razgovarali sa seljacima i da li znate šta misle posle četiri meseca suše i da li znate koliki je iznos direktnih gubitaka od suše, 130 milijardi dinara. Dakle, više od celokupnog budžeta predviđenog za poljoprivredu za ovu godinu. Nemojte da vas čudi što će seljaci ponovo da dolaze da traže pravdu traktorima ispred Vlade i ispred ministarstava.Svaki ministarstava.Svaki 11 hektar u Srbiji se navodnjava. Imamo problem sa time. Koliko hektara može da se navodnjava sa 720 miliona evra predviđenih za nacionalni stadion? Da li možete da mi kažete? Da li Srbija ima strategiju za navodnjavanje, obzirom na klimatske promene i na pet talasa velikih vrućina koje smo imali ove godine? Ne vidim to nigde, niti vidim bilo kakvu nameru. Vidim samo nameru da se seljak, koliko god je moguće osiromaši. Za Vladu postoje seljaci prve i druge kategorije.Podsticaja u poljoprivredi nikad više i nikad bolje, pa nije tako. Možda miljenici SNS se ne žale, ali odgajivači autohtonih rasa koji nisu po volji vlasti moraju da uzimaju kredite, jer u 2024. godini nije isplaćen ni dinar podsticaja, ni dinar za kvalitetna priplodna grla nije isplaćen dame i gospodo.Na području Mačve želite da gradite rudnik tamo gde se može na 200 hektara zaposliti 3.000 ljudi

Hvala predsedavajuća.Uvaženi predsedniče Vlade, poštovani ministri, posmatrajući više aspekata, širi kontekst, trenutak u kojem donosimo ovaj rebalans imajući u vidu trajnu opredeljenost naše vlade da se domaća ekonomija razvija u okvirima stabilnosti i ravnomernog rasta, rasta, JS će podržati predloženi rebalans.Šta smatramo posebno značajnim? Ove izmene i dopune budžetskog zakona označavaju velika ulaganja u kapitalne investicije, u energetiku, poljoprivredu, zdravstvo, vojsku. Takođe podržavamo i povećanje penzije koje sledi od 1. decembra i povećanje plata koje sledi od 1. januara.Ono što je za JS posebno značajno je što se nije odustalo od socijalnih podsticaja i mi ćemo uvek kao i naš predsednik, gospodin Dragan Marković podržavati Marković podržavati finansijske mere pomoći porodicama sa decom. Znamo da pitanje povećanja nataliteta nije problem koji se rešava samo finansijskom motivacijom ali ona za nas jeste važna, kao jedna mera sigurnosti. Smatramo da se ovde ne radi o nekim populističkim, simboličkim merama, već o jednoj finansijskoj pomoći koja je konkretna, koja ima kontinuitet, koja je mudro promišljena i izbalansirana i na korist porodicama sa decom.U vezi sa samim rebalansom, smatramo da je vrlo važno osvrnuti se na ocene NBS kao i Fiskalnog saveta. Načelno njihovo mišljenje je da su ove budžetske izmene projektovane realistično, da dolaze iz jednog stabilnog makroekonomskog okvira koji Srbija danas ima zahvaljujući odgovornoj politici Vlade. Mi smo tokom rasprave imali priliku da čujemo različita tumačenja, ocene Fiskalnog saveta. Poslanička grupa JS smatra da kritika ove institucije na predloženi rebalans postoji, ali da je ona odmerena i da se suština svodi na savetovanje jednog dodatnog opreza i da je zaključak da ove izmene u budžetu ipak ne mogu ugroziti makro-ekonomsku stabilnost, jer je i ovom rebalansu bilo svojstveno konzervativno planiranje i da ne postoje neki veći rizici po kojima će javni prihodi biti u suprotnosti sa projekcijama.Odmerena i konstruktivna kritika je uvek blagotvorna za svako društvo kao i za dijaloge i ona stoji nasuprot kritizerstvu, a mi vidimo da je upravo kritizerstvo prisutno u jednom delu javnosti kada je u pitanju svetska izložba EKSPO koja će se u Srbiji organizovati 2027 godine.Stav naše poslaničke grupe je da naša država može dostojno da odgovori organizaciji ovog zadatka i da se suoči sa svim izazovima. I, potpuno se slažemo sa predsednikom Republike koji je izjavio da je EKSPO u ovom trenutku ključna, ali ne i krajnja tačka razvoja naše zemlje. Naravno da EKSPO nije krajnji cilj, ova zemlja će živeti i posle EKSPO-a i posle svih nas, ali održavanje ove izložbe je od izuzetnog značaja za našu zemlju i deo je šireg razvojnog plana „Srbija 2027“ koji je sveobuhvatan i sa kojim smo mi iz poslaničke grupe Jedinstvena Srbija u potpunosti saglasni. Hvala vam. Hvala, koleginice Aleksić.Reč ima kolega Dragan Stanojević, nije u sali koliko ja vidim.Dajem

predsedavajuća, uvaženi predsedniče Vlade, ministri i koleginice i kolege, mi danas i tokom jučerašnjeg dana govorimo o Predlogu rebalansa budžeta i četiri prateća finansijska zakona zakona i danas ću pokušati da u okviru vremena koje dozvoljava moja poslanička grupa obrazložim koji su to razlozi zbog kojih će Socijaldemokratska partija Srbije u danu za glasanje podržati ovaj Predlog rebalansa budžeta.Za početak to smo u nekoliko puta mogli da čujemo danas i juče, rebalansom budžeta za 2024. godinu predviđeno je, odnosno planirano je povećanje prihoda za iznos od 132 i po milijarde dinara, što je za 6,5% više u odnosu na ona sredstva koja su planirana od prihoda u inicijalnom budžetu.Ono što je sada važno u ovom trenutku jeste da je neophodno da taj novac rasporedimo rasporedimo na odgovarajući način, odnosno da ga rasporedimo tako da pokaže najbolje moguće efekte u onim aspektima odnosno oblastima koje su obuhvaćene ovim rebalansom budžeta. To nije nimalo lak zadatak, on zahteva i jednu ozbiljnu analizu koje su to oblasti u koje treba u ovom trenutku uložiti neka dodatna sredstva kako bi pokazali neke efekte u nekom budućem periodu i zahteva zaista jedno veliko poznavanje samog sistema upravljanja javnim finansijama. Mislim da je ovim Predlogom rebalansa budžeta upravo to i učinjeno.A, zašto to kažem? Zato što je veliki iznos izdvojen pre svega za oblast kapitalnih investicija, zatim saobraćajnica, sa druge strane veliki je iznos izdvojen i za zdravstvo, za obrazovanje, za socijalnu zaštitu, pa je tako recimo rebalansom predviđeno dodatnih 18 milijardi dinara za poljoprivredu čime će budžet, mislim da neko to već pomenuo, čime će budžet tog sektora dostići i 7,3% od ukupnog budžeta Republike Srbije.Zatim rebalansom je dalje predviđeno povećanje u oblasti socijalne zaštite za iznos od 25,6 milijardi, pre svega sa ciljem promovisanja, ali i nastavka neke pozitivne politike pronatalitetne politike naše zemlje. Mi kao Socijaldemokratska partija Srbije u potpunosti podržavamo

ovim budžetom, odnosno Predlogom rebalansa budžeta predviđena su i dodatna izdvajanja za obrazovanje. O obrazovanju se dosta govori ne samo kada se donose posebni zakoni koji su stručno vezani samo za obrazovanje već i u nekom svakodnevnom životu. životu. Osećamo potrebu da se obrazovanje na svaki mogući način unapredi. To isto važi i za zdravstvo za koje ovim je rebalansom izdvojeno oko 28 milijardi dinara više.Možda bih od svih ovih izdvajanja koja sam pomenula izdvojila ona koja podrazumevaju najveći novčani iznos od 111 milijardi dinara, a predviđena su za kapitalne projekte, za kapitalne investicije i projekte. Tu se pomenuo Ekspo 2027, zatim brza saobraćajnica, upravljanje otpadnim vodama, a za mene možda najznačajniji jeste izgradnja i rekonstrukcija prateće infrastrukture na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu za šta je planirano dodatnih dve i po milijarde dinara.U ovom trenutku mogu da kažem, pošto dolazim iz Niša da je u Nišu urađena nova terminalna zgrada i da je prateća infrastruktura u potpunosti završena. da li je neko od vas imao prilike da putuje sa aerodroma u Nišu pre nego što je nova terminalna zgrada izgrađena. Ukoliko jeste onda savršeno razume kakav je to značaj ne samo za grad Niš već i za građane, ali i sve one ljude koji iz privatnih ili poslovnih razloga gravitiraju ka jugu Srbiji i u kojoj meri je ovaj aerodrom za njih predstavlja, kako da kažem, jedan veliki skok van juga Srbije. Nišlije pre nekoliko godina nisu ni mogle da zamisle da će putovati iz svog grada. Mislim da je ulaganje u aerodrom Konstantin Veliki i te kako dobra stvar i da će ona pokazati svoje efekte u nekom narednom periodu.Zašto to kažem? Pa, primera radi, od početka ove godine Niš je posetilo oko sto hiljada turista što je oko 23% više u odnosu na period od pre 2020. godine, pri čemu je takođe jedan od važnih podataka i taj da je od tih sto hiljada turista čak 77% stranih turista. To znači ukoliko budemo imali povećani broj polazaka sa niškog aerodroma da ćemo imati i povećani devizni priliv, ali da će to generalno uticati i na turistički potencijal potencijal grada Niša.Moram da kažem, bilo bi nepravedno da to ne učinim, da niški aerodrom u ovom trenutku ima mali broj polazaka, odnosno mali je broj destinacija na na koje možete odleteti iz Niša i to jeste tačno. Sa druge strane, tačno je da i mali broj kompanija, avio kompanija leti iz Niša i to su uglavnom loukost kompanije, ali je isto tako tačno da Nišlije zaista vole da lete iz svog grada i da će ovakva ulaganja zaista strateški jednog dana doprineti većoj atraktivnosti samog aerodroma i da će kao takve privući strane avio kompanije, što će naravno biti omogućeno kada se završi planirana infrastruktura oko oko aerodroma, kako bi se omogućilo da ona bude privlačna svim onim kompanijama koje planiraju svoje letove iz ovog grada.Kao socijaldemokrata želim da kažem i da pohvalim pre svega neki pozitivni trend koji se oseća u odlukama Vlade, a odnosi se na

života moći da priušte u sopstvenoj zemlji. Socijaldemokratska partija Srbije uvek insistira na tome da je uvek pojedinac na prvom mestu i da mu treba omogućiti da pošteno radi i zarađuje i da zaštiti i sebe i svoju porodicu. Mislim da sa jednim ovakvim pozitivnim trendom i nastojanjem Vlade Srbije tako nešto i ostvaruje.Na kraju samo bih rekla da iznoseći zaključke jednog ovakvog predloženog rebalansa budžeta, mi smo uvereni da će on dati pozitivne efekte, da će se odraziti na privredni rast i razvoj naše zemlje, ukoliko usvojimo, a nadam se da hoćemo ovaj Predlog rebalansa

lepo.Mislim da nema potrebe, barem što se mene tiče za preteranom fascinacijom nacionalnim stadionom, mislim da je to čisto rasipanje i da to ovoj državi nije potrebno. Mislim da je takođe EKSPO oko koga se temelji sad čitava ekonomija naredne tri godine, veliki generator rashoda, ali nismo uspeli da shvatimo kako će doći do generisanja prihoda. Dakle, mislim da smo od toga daleko, ako se to uopšte i desi.A što se tiče aviona, odnosno „Rafala“, „Rafala“, premijer je juče objasnio da je to i geopolitička odluka, ja se nadam da je to omaška u reči koju je upotrebio. To može biti zapravo investicija u odbranu. To može biti strateška investicija, geopolitička možda, ali to bi trebalo da kažemo mi opozicionari. Pa, kažemo, evo sada vaša vlada kupuje avione od Makrona da bi dobila od njega podršku, pa će helikoptere od Rusa, pa će PVO sisteme od Kineza.Nema veze kako to uopšte nije kompatibilno, evo tu je i bivši ministar vojske gospodin Vulin, ali to bi nekako mi kao opozicija trebali da vas optužimo pa da kažemo da je to geopolitički. Ali, hajte mislim da će biti prilike da se to objasni da ni ja ne idem preterano napred.Dobro je tu i ministarka prosvete, juče je bilo govora o prosvetarima, nije bilo govora o kulturnim radnicima, ja ću nešto i tome. Gospođo ministarka, nije ovo sad lično obraćanje, ali prilika da i vi odgovorite, ovo je taj famozni dopis iz vašeg Ministarstva. U medijima to postoji već nekoliko dana kao tema, hajte objasnite o čemu se radi, da li je autentičan, da li postoji? Ako postoji šta znači ova rečenica. Takođe, direktori škola se obavezuju da uvek vode evidenciju nastavnicima koji su obustavili rad, to su sindikalna prava, štrajkačka prava, ne bi valjda trebalo zbog toga neko da završi na nekoj listi za odmazdu itd.Takođe, vi kao ministarka treba snažno da se borite da prosvetni radnici što pre prestignu taj prosek plata u ovoj zemlji. Oni bi trebali da budu stub ovog društva, oni, kulturni radnici, itd. Nije mi baš jasno do kraja koncepcija da je porodica kao takva stub društva, valjda pre porodice ide građanin, a kada je taj građanin nastavnik onda je obaveza veća, pa vas molim hajte malo intervenišite na izjave tipa koje stižu sa vrha države da oni rade 18 do 20 sati nedeljno. Nije tačno. Rade punih 40 sati, a ta izjava značajno omalovažava njihov rad, skoro kao i da ne treba.Gospođo Stamenkovski, imam problem sa tim konceptom demografske obnove, nacionalnog preporoda, porodice kao centra društva. Znate, da pre porodice ide pojedinac, pre kolektiva ide građanin. kao društvo jaki u odnosu na to koliko nas ima, nego smo jaki u odnosu na to kakvi smo, kakvi smo mi kakvi smo mi kojih ima toliko koliko ima i oko toga treba praviti društveni ambijent, a ne oko porodice. Ja razumem da je vaša priča prijemčivija biračima nego ova moja, ali vi ste sada vlast, pa objasnite to što ste vi juče pričali ceo dan, to je priča dok ste sedeli tamo i bili opozicija i skupljali nacionalne glasove.Ono što takođe imam vama da kažem mi smo ovde zbog sličnih stavova već imali određena neslaganja. Gospodin Martinović je ovde prebrojavao ko nema porodicu, ko nema decu, pa smo ga izbacili iz ove sale.Takođe je, je, vi niste zapravo ni autentični sa tom političkom idejom, vi ste nasledili te političke ideje. Gospodin Vučić je prvi govorio o primanjima i ciframa koje ste vi juče ceo dan ponavljali. Gospodin Vučević u svom ekspozeu takođe je govorio na sličan način o porodici kada je rekao da je majka simbol obnove rađanja i pobede. Dakle, to nije vaša politika koja je nova, vi ste je nasledili, pa vas je sada u tom resornom Ministarstvu zapravo samo zapalo da je sprovodite.Za vas gospodine Mali, samo jedno pitanje, trebali ste biti na sednici Republičkog socijalnog ekonomskog saveta, gde se raspravljalo o materijalnom položaju zaposlenih u ustanovama kulture, povećanju plata 13%, nije teško pitanje, hajde da vidimo šta će sa tim biti i kada planirate o tome da se posvetite.Pitanje, možda još, za gospodina Vučevića, da li cela Vlada sa vama na čelu stoji iza gospodina Momirovića da kupovina po najnižoj ceni nije odraz siromaštva već odgovornosti države.Ja mislim da je odgovornost države ne gurati građane u siromaštvo, pa im onda poturati hranu najnižeg kvaliteta. Tako da, hajde da imamo neke ove stvari u vidu, da umesto vekovnih ognjišta, umesto svijanja gnezda i sličnih arhaičnih izraza koje koristi ministarka, osvestimo pojmove kao što su građanka i građanin, plata za život, pravo na stanovanje i dostojanstvo. Hvala.

Hvala. Reč ima ministarka Slavica Đukić Dejanović, izvolite. **Slavica Đukić Dejanović** Poštovani poslaniče, zahvaljujem što ste mi dali priliku da vam se obratim i da sve nas podsetim da je obrazovanje zaista segment oko koga imamo najmanje mimoilaženja u vezi sa stavom stavom koji kao država treba imati prema zaposlenima u prosveti. Nema dileme da prosvetni radnici kroz duži vremenski period, decenijama nisu bili adekvatno nagrađivani i da je ovo Vlada koja je zaista da popravi materijalni status prosvetnim radnicima, na način da je u prošloj kalendarskoj godini 2023. za 31 posto povećana plata svima u prosveti.Tačno je da je napravljen dogovor između Vlade i reprezentativnih sindikata, da će se na poboljšanje materijalnog položaj, ali ne samo na ovom segmentu, nego uopšte na statusu prosvetnih radnika i uposlenih u prosveti i te kako ozbiljno raditi u narednom periodu.Kao što znate pregovori između reprezentativnih sindikata i Vlade Republike Srbije, a na moje veliko zadovoljstvo, čitava Vlada učestvuje u tome, ovo je pitanje čitave Vlade, ne samo premijera, ne samo ministra finansija, ne samo Ministarstva prosvete, nego čitave Vlade, stava smo da maksimum koji se može dati u smislu povećanja plate prosvetnim radnicima, treba da se dogodi, kada, u januaru 2025. godine.Dvocifreno povećanje plata će biti isključivo za prosvetne radnike, i biće za 50 posto veće od svih ostalih povećanja, a u javnom sektoru će povećanje biti 8 posto. Mi sada znamo da je to sada 12 posto za prosvetne radnike i to za sve nivoe obrazovanja, i predškolsko i osnovno školstvo i srednje školsko i visoko obrazovanje.Sa reprezentativnim sindikatima, naravno razgovaramo i oni očekuju da plata najniža plata u prosveti se izjednači sa prosečnom platom u javnom sektoru. Mi ćemo sa ovim povećanjem dostići 0,94 posto od onoga čemu čemu svi težimo, a čitava 2025. godina će biti godina u kojoj ćemo raditi na iznalaženju mogućnosti, da se i dogodi to što je naš zajednički cilj, i reprezentativnih sindikata i naš. Da li smo mi zadovoljni, a posebno da li su sindikati zadovoljni, nisu.Uobičajen način za izražavanje nezadovoljstva svih sindikata, pa i sindikata u prosveti jeste štrajk.Štrajk

rada.Prema tome, ja nisam imala nikakvo obraćanje za direktore u slučaju štrajka, jer ga nije bilo, dakle 34 posto škola nije učestvovalo u radu, u danu kada su odlučili neki sindikati da dođe do obustave. Direktori su bili u obavezi da znaju koji broj ljudi neće doći, kako bi organizovali proces rada za decu koja su došla u školu i kako bi organizovala proces vaspitno obrazovnih poruka, koji ne smeju izostati ni po našem zakonu, a u krajnjem slučaju ni uvažavanju onoga što vi radite vi u ovim poslaničkim grupama i ja sam bila u obavezi kao ministar da podsetim direktore na obavezu da imaju jasan uvid koji broj nastavnika im dolazi, kako će se organizovati ona deca za škole u kojima izvestan broj nastavnika neće doći. Nikakvi spiskovi nisu dostavljani, niti Vlade Republike Srbije i vaše insinuacije koje me nimalo ne čude, koje liče na one ranije, mene nisu iznenadile.Ja pozivam sve vas, pozivam ovom prilikom i sindikate za slučaj da se opredele da neka svoja nezadovoljstva, rešavaju i putem štrajka, da se drže Zakona o štrajku. **Snežana

narodni poslaniče, ja dugujem vama danas veliku zahvalnost, jer ste u plenumu priznali da postoji kontiniuitet mojih ideja kada sam bila opozicija i danas kada sam deo Vlade Republike Srbije. Ne bi bilo dobro da je drugačije, složićemo se. I ne bi bilo dobro ono što sam tada mislila o porodici i demografskoj obnovi, danas ne mislim. Mislim apsolutno isto. Demografska obnova jeste najvažniji nacionalni zadatak, ne samo našeg naroda, već i svih onih koji nastanjuju evropski kontinent. To je imperativ našeg opstanka.Takođe, dugujem zahvalnost na tome što ste u potpunosti demaskirali vaše stavove o porodici kao nukleusu društva i namerno koristim tu sintagmu kada govorim o porodici, jer se taj opis nalazi u gotovo svim aktima UN i svim drugim međunarodnim aktima koji govore o porodici.Dakle, ne kažu da je pojedinac nukleus društva, nego da je upravo porodica zajednica u kojoj se pojedinac ostvaruje. On u njoj dobija potpuni smisao. Na kraju krajeva, svi mi kao pojedinci smo potekli iz barem kakvog-takvog oblika porodice ili čak kada imamo decu bez roditeljskog staranja mi se trudimo da različitim zakonskim regulativama pronađemo model koji će barem podsećati na porodicu kako bi dete moglo da odraste u onim uslovima u kojima se odrasta u porodici.Nema dileme da porodica kao takva nema alternativu i da je ona kao takva najidealniji oblik društvene zajednice i zajednice pojedinaca u kojoj pojedinac ima najbolju priliku da odrasta, da se vaspitava, da raste, da stiče određene karakteristike, poglede na svet i stavove.Juče uopšte nisam govorila o brojkama sve dok jedna od narodnih poslanika nije na tome insistirala, pa sam samo napravila kratku genezu na koji način je rastao roditeljski dodatak u deceniji iza nas ne zato što smatram da brojke nisu važne, one svakako jesu i one jesu predmet zakonskih izmena, ali one nisu presudni momenat za rađanje dece, niti mi kao članovi Vlade ističemo brojke kao jedini osnov i motiv da nas u Srbiji ima i bude.Kažete da ono što sam iznela nije novo u odnosu na stavove predsednika Vlade i predsednika Republike. Ja bih se zaista zabrinula da je drugačije, da ja imam određene stavove suprotne predsedniku države i predsedniku Vlade.Ovo je Vlada nacionalne konsolidacije, a ne raštimovani orkestar u kojem svako ima drugačije stavove u pogledu na najvažnija državna i nacionalna pitanja.Mi se možemo razmimoići u određenim diskusijama i otvoriti dijalog po nekim drugim temama, ali kada govorimo o najvažnijim državnim i nacionalnim interesima, da nemamo iste poglede na ovo pitanje, sasvim sigurno niti bi ja bila član ove Vlade, niti bi ova Vlada mogla da krene putem demografske obnove.Kažete, smetaju vam izrazi kao što su porodični dom ili porodično gnezdo, tretirate ih kao arhaične. Nisam sigurna da treba da vam se izvinjavam zbog toga što govorim lepim srpskim jezikom i što, čini mi se, na prigodan način govorim o porodici.Porodica za mene nije građansko partnerstvo i porodica za mene nije zakonska forma. O porodici, koliko god se trudila da lepo govorim, ne mogu da opišem njenu suštinu, smisao i značaj.Sasvim značaj.Sasvim ste dobro primetili da to što danas činim nije ništa novo i uopšte ne pretendujem da porodicu ja nametnem kao temu. Ona, Bogu hvala, je civilizacijska tekovina. Od kako postoji čovečanstvo postoji porodična zajednica. U biti našeg naroda, u vekovnoj tradiciji našeg naroda i svih naroda na ovim prostorima postoji porodica i tradicija porodičnih vrednosti.Verujem da je ono što je vas juče uznemirilo upravo to pravljenje razlike između te ideologije koju vi kandidujete, koja se okuplja oko pojedinca, gde je pojedinac mali Bog koji zbog svog komfora i egoističkih pobuda treba da zanemari kolektivne i opšte interese, ali ta ideologija nagriza već evropska društva. Ta ideologija je propala. To je ideologija smrti. To je ideologija koja ne ide u prilog životu i rađanju. Ta ideologija je sada dovela evropska društva do toga da postavljaju pitanje gde su to zakazali i šta su to propustili da urade, s obzirom da su u pitanju zemlje od velikog životnog standarda koje se takođe suočavaju sa velikim demografskim izazovima.Dakle, oni su novac obezbedili, ali nisu obezbedili vrednosni okvir za podsticaj porodici, jer su umesto života slavili novac, jer su umesto porodice slavili komfor, jer su umesto zajednice slavili egoizam i zato je jučerašnja poruka UN, koju je predsednik izneo, nešto što ja apsolutno podržavam. Srbija je moderna zemlja, ali neće žrtvovati svoje tradicionalne vrednosti.To je politika Vlade Republike Srbije koja je apsolutno utemeljena stavovima većinskog srpskog društva. Ogromna većina građana Srbije, bez obzira na to koju političku stranku podržava na izborima, saglasna je sa tim da iz porodice mi crpimo našu snagu.Niste me ubedili kada ste rekli da je porodica nešto što ne treba da tretiramo kao temelj, jer koliko god da se trudili da pronađemo možda neki drugi model, iskustvo nas uči da je porodica ta koja garantuje opstanak jedne nacije i da je zdrava nacija zdrava ukoliko je porodica zdrava i svi naši odnosi se determinišu na osnovu onoga što smo iz kuće poneli.Kada izađete na ulicu vidi se šta ste iz kuće doneli, da li domaće vaspitanje ili nešto drugo.Takođe, iskoristiću danas ovu priliku da se osvrnem na nekoliko neistina sa kojima sam jutros bila suočena ovde u plenumu.Naime, nikada nisam bežala od odgovora, naročito ne na ona pitanja koja mogu imati utisak neugodnih. Jedan od narodnih poslanika iz redova opozicije, tačnije, u pitanju je gospođa narodni poslanik

gospođa narodni poslanik je postavila pitanje i iznela niz zlonamernih i neistinitih optužbi na račun Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, ali na moj račun lično.Gospođa narodni poslanik je pokazala elementarno neznanje o temi o kojoj govori izjavom da socijalni radnici treba da pripremaju hranitelje da postanu roditelji, odnosno usvojitelji.Svako ko je iole upoznat sa sistemom socijalne zaštite zna da obaveze hranitelja nisu da postani roditelji ili usvojitelji. Hranitelji pripremaju decu koja se nalaze u njihovim domovima da steknu svoju porodicu buduću ili da punoletstvu nastave samostalan život. Dakle, pripremaju ih za život koji ih čeka, a nikako da socijalni radnici pripremaju hranitelje da postanu usvojitelji. Dakle, to nigde ne piše u zakonu i ja bih vas stvarno zamolila da na to obratite pažnju, čisto da ne bismo dezavuisali javnost.Hraniteljstvo je humana tradicija koja u našem društvu postoji gotovo čitav jedan vek. Godine 2004. je izvršena reforma hraniteljstva i hranitelji su dobili zdravstveno osiguranje. Hranitelji primaju naknadu za rad, a deca u tim porodicama primaju naknadu za izdržavanje.U 2012. godini naknada za hranitelje iznosila je 13.506 dinara, a naknada za dete 23.803 dinara. U avgustu 2024. godine, dakle, 12 godina kasnije, naknada za hranitelje iznosi 31.136 dinara, a naknada za izdržavanje deteta 46.476 dinara. 46.476 dinara. Ovo su, naravno, neto iznosi na koje se pride dodaju i doprinosi.Nije tu čini mi se gospođa narodni poslanik koja je o tome jutros govorila, ali verujem da ćete joj preneti. Hraniteljstvo je privremena mera i, nasuprot onome što ste rekli, hranitelji su ti koji, kao što sam maločas navela, pripremaju dete za proces usvojenja, povratka u primarnu porodicu ili za samostalni život.Hranitelji, naravno, imaju prava da se prijave kao potencijalni usvojitelji deteta koje se nalazi u njihovom domu podjednako kao i svi drugi građani i kada centar za socijalni rad donese odluku o podobnosti deteta za usvojenje, on prvo obavesti hraniteljsku porodicu u kojoj se dete nalazi, da im mogućnost da se izjasne da li oni žele da usvoje dete. Ukoliko ne žele, postupak se dalje nastavlja i sasvim sigurno kontaktiraju oni koji su već u registru usvojitelja i koji su kao takvi prošli obuku.Svako obuku.Svako suprotno činjenje predstavljalo bi nepravdu ka usvojiteljima koji i onako dugo već u registru čekaju zbog specifičnih okolnosti o kojima odgovornost mi nalaže, a i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ne želim da govorim.U konkretnom slučaju koji ste danas izneli, a koji je bio aktivan pre mog preuzimanja resora, iako je tamo navedeno da se konkretna porodica žalila direktno meni što nije slučaj jer nisam tada upravljala ministarstvom, u konkretnoj situaciji ispoštovani svi zakonski standardi o čemu se oglasio i Zaštitnik građana kao posebna institucija, koji je konstatovao da u ovom slučaju nije bilo nikakvih nepravilnosti.Pored neznanja koje gospođa narodni poslanik iznela, što naravno, neznanje nije greh, ali u svakom slučaju trebalo bi da poradi na tome ukoliko već govori na tu temu, pokazala je zluradost, zato što je iznela optužbu, ja sam stvarno slušala razne optužbe na svoj račun, ali ovo je možda u redu najsimpatičnijih.Naime, rekla je da sam tražila od hraniteljske porodice da mi pokloni štene šarplaninca, verovatno kao neki mito, verovatno ja trgujem decom, pa tražim da mi zauzvrat poklone štene, ali nema veze. Da ne bih j a to demantovala pročitaću vam poruku koja mi je danas stigla od gospodina koji se javio jer je bio pomenut u diskusiji i čije je interese, tobože, uvažena gospođa narodni poslanik štitila. Naime, „Poštovana ministarka ja sam Sreten Kojić iz Jadranske Lešnice. Gledali smo prenos Skupštine na televiziji. Moja supruga i ja smo jako uznemireni zbog vas jer vi niste krivi zbog našeg slučaja. Pozivam vas da posetite našu porodicu jer nam je ostala neostvarena želja da vam poklonimo štene šarplaninca. Čestitam vam na Zakonu o porodici. Pozdrav iz Jadra.“Toliko o tome. Da dalje ne bih insistirala na tim banalnostima jer je u pitanju jako osetljiva tema. Mi govorimo o deci bez roditeljskog staranja. Nemojte se igrati sa tim. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju se nalazi u Palati Srbije, istočno krilo. Ako vas bilo šta interesuje o pojedinostima ovog konkretnog slučaja, ako želite da se uverite da li su ispoštovani svi zakonski standardi, nemojte koristiti plenum kao poprište, da ovde zloupotrebljavate životne sudbine, već dovoljno teške dece bez roditeljskog stara među kojima se najčešće nalaze deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Ja vas molim da to ne činite iz poštovanja prema sudbinama te dece. Zaista to nije korektno.Svakog radnog dana od 7,30 do 15,30, vrlo često i nakon toga vrata Ministarstva za brigu o porodici otvorena su za sve vas sa obe strane, da dođete, da se informišete. Mi ćemo vas sačekati. Dobro ste došli, ali nemojte molim vas da politizujete pitanje dece i pitanje porodice i pitanje njihovih života.Na kraju još jednom da zaključim – porodica je bila, jeste i ostaće temelj našeg društva, temelj iz koga gradimo našu kuću, koju ne želim da bilo ko sruši. Hvala vam. Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručeno vam je rešenje RIK o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku.Na osnovu rešenja RIK i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članovima 134. i 135. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Mirzi Hajdinoviću.Nastavljamo Zahvaljujem, poštovana potpredsednice, predsedniče, potpredsednici, članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici.U prethodnih šest godina od kada se primenjuje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, on se menjao sedam puta. puta je Ustavni sud Srbije postupao po inicijativa za ocenu ustavnosti ovog zakona. Da odmah naglasim da će poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara i osmi put podržati ove izmene i dopune zakona koji se nalaze pred nama, najviše zbog toga što smo u protekle tri decenije, pošto je ove godine ravno 30 godina kako postoji SVM, uvek smatrali i uvek se ponašali, uvek naglašavali da je stub naše politike porodica i deca.Ono što je za nas izuzetno značajno, da se na svim nivoima borimo protiv, kako kažemo, bele kuge, dakle, na nacionalnom nivou izmenama zakona, odnosno određivanjem u zakonu iznosa i svega ostalog, uslova, značajno je da je dozvoljeno da AP Vojvodina, a i jedinice lokalne samouprave na svojim nivoima donesu neka veća prava ili dodatno pripomognu tome da nas ima više, svih nas.Kada nas.Kada pogledamo jedinice lokalne samouprave, jednostavno je vidljivo iz statističkih podataka da upravo raste natalitet onim jedinicama lokalnih samouprava gde se ne baziramo samo za finansijska davanja, već je bitno i šta ćemo raditi raditi posle, da li će se plaćati vrtić, naknade koje nisu samo finansijske prirode. Zbog toga smatram, eto, kao neko ko dolazi iz Zrenjanina, da naglasim da je bitno da u gradu Zrenjaninu nemamo liste čekanja za vrtiće, da su se sada proširili i uključili i mesne samouprave, mesne zajednice i sela, da i tu u vrtiće primaju decu od tri godine pa nadalje. Mislim da treba da se razmišlja u tom pravcu. Zbog toga je značajno i to što je rađeno i za vreme nekadašnje ministarke Slavice Đukić Dejanović, da lokalne samouprave same na osnovu projekata koje obezbeđuje ministarstvo, imaju još nekih dodatnih pomoći.Ali, pošto je vreme kratko, moram da naglasim ono što je značajno, mi svakako podržavamo i to što predsednik Republike, a i ne ulazim u to da li ministar ili ministarka zadužena za populacionu politiku i brigu o porodici i demografiju radi na ovom polju. Moram da naglasim da je za nas značajna saradnja sa Mađarskom, da je vidljivo da se preuzimaju određeni modeli Mađarske. Mađarska je poznata po

jedan deo odnosi na to da mi podržavamo menjanje metodologije i kriterijuma kako bi i dečiji dodatak postao dostupniji za sve. Zbog toga je značajno da ovaj zakon i to dozvoljava. Dakle, manje dokumentacije je neophodno da bi se došlo do

da se obezbedi da država još i finansira one vrtiće za decu kako sa invaliditetom, smetnjama u razvoju, koje, recimo, jedinice lokalnih samouprava ne.Razmišljalo se o široj slici. Iznosi su, naravno, veliki. Svakako podržavamo to da smo mi prvi sada u regionu po ovim novim iznosima, ali još jednom naglašavam, novac je bitan. Nije jedini presuđujući faktor zašto se ljudi određuju za više dece. Potrebno je razmišljati i na dalje šta posle, obezbeđivati celodnevnu nastavu u školama itd. Kažem, mogli bi da pričamo još mnogo o tome.Jedna tome.Jedna zanimljivost, možda da se razmisli o tome. Kada pričamo o Mađarskoj, Mađarska je pre nekoliko godina dozvolila da bake i deke idu na porodiljsko odsustvo ili da oni koji još koji još rade, ipak oni budu sa svojim unučićima, jer neke statistike pokazuju da bi se mladi ljudi aktivni, koji rade, možda lakše odlučivali za više dece kada bi se više uključivale bake i deke. Zahvaljujem na pažnji.

kada su izabrani predsednica Narodne skupštine, potpredsednik, svi potpredsednici i sekretar. U međuvremenu, imali smo dve sednice Prvog redovnog zasedanja, 22. aprila i 10. maja i nismo ispunili član 17. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome stoji da nov saziv Narodne skupštine je dužan da imenuje nov stalni sastav Republičke izborne komisije u roku od šest meseci od dana konstituisanja Skupštine.Dakle, taj rok je istekao. Danas je 24. septembar, mi smo prekršili, praktično, ovaj zakon, a razlog je u tome što ova Skupština nema redovna zasedanja, niti je bilo zasedanje po hitnom postupku.Zakonski rok je bio šest meseci za izbor Republičke izborne komisije i praktično ova Republička izborna komisija, koja je donela ovu odluku, njoj je istekao mandat, a mi nismo izabrali novu. Na to sam samo hteo da ukažem. Hvala vam.Pokušaću da objasnim.Republička izborna komisija koja je konstatovala ovaj mandat nije van mandata. Suštinski, vi jeste u pravu. Taj proces je u proceduri. Mi smo u vanrednom zasedanju. Čim počne redovno zasedanje Skupštine Srbije, mi ćemo ući u proces izbora nove RIK. Tako da, kako bih vam rekla, možda ste vi u pravu za probijanje roka, ali niko nije predvideo vanredne parlamentarne izbore koji su bili malo i na vašu inicijativu, ako se ne varam. Hvala vam svakako na sugestiji.Imate advokate. Nemojte da branite kolegu od mene, nisam ja imala nameru da se sa njim raspravljam.Ima reč ministarka Đurđević Stamenkovski, još jednom. Izvolite. Zahvaljujem.Uvažena gospođo Kovač, zahvaljujem vama i poslaničkoj grupi Saveza vojvođanskih Mađara što ste pokazali konstruktivnost svaki put kada su na dnevnom redu bili najvažniji interesi koje, radujem se, prepoznajem kao zajedničke. Hvala vam na tome što ćete podržati zakon. Hvala i vašoj ambasadi u Beogradu, odnosno vaše matice, Mađarske, koja je vrlo konstruktivna u saradnji razmene iskustava kada su u pitanju populacione mere.Pomenuli ste grad Zrenjanin i vrtiće, ako se ne varam, i potrebu da tamo smanjimo liste čekanja. Zadovoljstvo mi je da vas obavestim da smo uložili 17,5 17,5 miliona u 2024. godini, mi iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, verujem da Vlada Republike Srbije, posredstvom drugih resora, ulaže značajna sredstva, dodatna, za proširenje kapaciteta vrtića u pet mesta, izgradnju dečijeg igrališta u naselju Perlez u okviru vrtića &quot;Đura Jakšić&quot;. Tako da smo takođe prepoznali da u Zrenjaninu postoji taj problem.Takođe želim da naglasim da je Zrenjanin bio grad u kome smo pilotirali projekat &quot;Vrtići i subotom&quot;, što je naišlo na pozitivan odjek. Pretpostavljam da će lokalna samouprava nastaviti sa tom praksom i u budućnosti, ali i u nekim drugim lokalnim samoupravama.Raduje me i što je Perlez nadomak Zrenjanina ove godine takođe bio centar porodičnih zbivanja, jer smo upravo u Perlezu organizovali &quot;Dane porodice&quot; i počastvovani prisustvom predsednika Vlade još jednom potvrdili strateško opredeljenje da je porodica na prvom mestu. Zahvaljujem. Hvala.Pravo na repliku, gospođa Kovač. Izvolite. **Elvira Kovač** Zahvaljujem se.Samo da raščistimo. Dakle, sam grad Zrenjanin iliti vrtići na teritoriji grada nemaju liste čekanja i to je dobro, ali Zrenjanin je u proteklih nekoliko godina proširio mogućnost na mesne zajednice iliti na sela u okolini Zrenjanina da i tamo vrtiće pohađaju ne samo deca predškolskog uzrasta, kao što je to bilo ranije, već od tri godine pa nadalje. Tu sada ima nezadovoljstava zato što ljudi jesu srećni, ali sve je veći i veći broj dece, pa su kapaciteti ograničeni.Ja sam se baš ovih dana čula i proveravala kakva je situacija i, eto, i gospođa Slavica Đukić Dejanović zna da je Zrenjanin i ranije konkurisao i bio je dobar primer, upravo to što ste spomenuli, i to subotom, dakle, tražio se način kako da zaista olakšamo život roditelja. Sada sam sa terena čula razne komentare, kako naseljena mesta, sela u okolini, razmišljaju o tome, sve zavisi kako se dogovore sa da to ne bude ad hok, već jedno konstantno rešenje. Roditeljima jako mnogo znači kada znaju da su im deca na sigurnom.Upravo zbog toga i govorim da je celodnevna nastava u školama takođe značajna, jer, još uvek je to pilot projekat i funkcioniše samo u određenim školama. U Zrenjaninu jedina škola na teritoriji grada gde se nastava odvija na mađarskom nastavnom jeziku je osnovna škola "Sonja Marinković" i tu, na primer, deca ostaju. Dakle, samo pre podne idu u školu, ali je celodnevna nastava, roditelji su mirni jer imaju taj boravak. Vidim da je to popularno i naravno da svi moramo da razmišljamo o tome da pored povećanja roditeljskog dodatka, a tu je ministar finansija i predsednik Vlade, sve više da se ulaže u zdravstvo, socijalu i obrazovanje. Zahvaljujem na pažnji.

Kolega Janjiću, da li možemo da počnemo diskusiju bez kvalifikacija ministara pojedinačno. **Stefan Janjić** Mi smo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije, naravno, dobili četiri dana pre ove sednice. To je ovolika knjiga. Kao i uvek, opet se to radi po hitnom postupku, pa evo prilike da nam ministar objasni zašto se to radi po hitnom postupku. Koliko ja znam, zakon se usvaja po hitnom postupku kada je neophodno izbegavanje štetnih posledica na rad državnih organa. Neka nam kaže da li bi možda neka plaćanja bila obustavljena pošto, koliko ja znam, redovno zasedanje kreće za par dana, pa ne znam što nismo mogli da sačekamo oktobar za tako nešto.Ministar nam ovde priča kako smo mi veliki gigant. Mi smo po njemu jedna od najrazvijenijih zemalja EU, a njegov ministar svoj narod hrani sa dva jajeta, hrani sa parizerom i hrani sa paštetom.

Moje pitanje - da li će Vlada smanjiti cene namirnica kao što su pršuta i maslac ili će nastaviti da građane Republike Srbije hrani đubretom od hrane?Što se tiče Ministarstva pravde, 300 miliona dinara je po rebalansu budžeta manje određeno Ministarstvu pravde, a sada nije tu ministarka pravde prisutna da li ministarka pravde zna da je Prekršajni sud u Beogradu u blokadi pet godina, i to za iznos od milion i 800 hiljada evra? Za vašu informaciju, u blokadi je 31 prekršajni sud i 18 viših sudova. Da li je to odlika jednog giganta, kakva je Srbija, da je većina prekršajnih i viših sudova u blokadi, računi su im u blokadi? Vi naravno smanjujete budžet u odnosu na Ministarstvo pravde, a neki vaši članovi kupuju stanove, iako su od skoro advokati. Ja sam toliko dugo advokat, pa još uvek nisam uspeo da skupim za stan, a neko je kupio tri.Ministarstvo kulture je dobilo povećanje za 500 miliona dinara. Ja ne znam koju kulturu vi promovišete, pošto je jedna pevačica održala koncert u Kraljevu na dan kada je stradala jedna čitava porodica i gradonačelnik Kraljeva se nije udostojio da, recimo, odloži taj koncert ili da ga prekine, da se ne održi taj dan. Ja ću vam pokazati šta je kultura. "Otkazan koncert Biničkog zbog tragične smrti desetara Lazovića i njegove dece". Ovo je kultura. Mi se za ovo borimo, a ne za pevačice koje će da pevaju po trgovima širom Srbije i koje plaćamo iz našeg budžeta.Naravno, nema tu ni gospodina Lončara, verovatno čeka predsednika na aerodromu.

čekam Vučića da se vrati kako bismo eliminisali liste čekanja. To oko eliminacije je malo sporno, to mu je neki rečnik iz prethodnog perioda. Mislim da treba da kaže da se radi o ukidanju lista čekanja, ali dobro verovatno čeka Vučića, možda treba da pregleda neke pacijente pa da mu Vučić kaže od čega boluju ti ljudi.Što

Da se osvrnem i na ovaj zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Gospođo ministarka, samo da vam kažem jednu stvar – ovaj zakon uopšte nije problematičan, mi nemamo ništa protiv ovog zakona i treba povećavati sredstva, sve je to u redu, mi imamo problem sa tim što ste vi ministarka. Nemate potrebe više da se dokazujete. Ušli ste u Vladu, nema potrebe da pričate, da se javljate, o svemu. Vučić vas je primio u Vladu, ali kako da mi verujemo neko ko nije siguran gde je završio fakultet.Jeste li sigurni da ste završili fakultet? Jeste li našli svoju diplomu?To mi je drago, ako jeste.Na kraju, ovde se prave poređenja u odnosu na 2012. godinu. Samo da vas podsetim – neki od vas ste bili u vlasti u periodu kada je ova država bombardovana, između 1998. i 2000. godine, uključujući i našeg voljenog predsednika. On je bio tada ministar informisanja. Znate šta ste ostavili od te države? Ništa. Napravili ste jednu nulu i sad se ovde hvalite nekim rezultatima. Kojim rezultatima? Pa, zbog vas smo bili bombardovani. Zbog vas.Zbog Zbog vas.Zbog vas, zbog vas i više to nećemo dozvoljavati.Samo da vam bude jasno – vi ste prošlost, vi ste relikt prošlosti, mi smo budućnost.Hvala.

što ga niko ne uzima kao advokata, a vidimo i zašto. Tako da, taj stan će još dugo da pričeka.Ima dve stvari na koje želim da se osvrnem. Prva je manje politička, ali govori dosta o njima, gde oni kažu – da, zakon je dobar, ali nećemo da glasamo zato što nam se personalno ne sviđa ministar. To je nešto što mi govorimo sve vreme, da njih apsolutno ne zanima da li je ono što mi predložimo dobro ili loše, oni jednostavno toliko mrze da tu mržnju ne mogu da prevaziđu i zbog te mržnje će glasati protiv onoga za šta intimno jesu. To pokazuje u kakvom se oni konfliktu nalaze, dakle, unutar sebe i koliko su pogubljeni u vremenu i prostoru.Ono što je mnogo opasnije je ovo što je rekao na kraju. Ja ću ponoviti, da građani čuju – zbog vlasti u Beogradu je ova zemlja bombardovana. Dakle, nije kriv NATO koji nas je bombardovao, nego je kriva vlast u Beogradu. Nije kriv onaj koji je nekoga tukao, nego je kriv onaj ko je tučen. E, ovakvi ljudi, ovakvi ljudi vam prave one teze, dakle nije kriv silovatelj nego žena koja silovana zato što je obukla kratku suknju, itd. To su ti likovi. Ako ne znate ko su, evo takvi su. To su ti ljudi koji od žrtava prave dželate. Njima je potpuno svejedno.Dakle, vlast je kriva zato što je 19 zemalja, najjačih zemalja na svetu zajedno, bez odluke bilo kakve UN, bombardovalo ovu zemlju 78 dana.Ovo je sramota za ovaj parlament i mislim da ste, predsedavajuća, i vi morali da reagujete i da kolegu opomenete zbog ovoga što je rekao, jer ja razumem kada neko uzme putovnicu i stavi se na čelo stranke kakva će politika da se vodi u toj stranci, ali mislim da zaista ne moramo mi da slušamo poruke političkog Zagreba i toga da je Srbija uvek i za sve kriva na prostoru bivše Jugoslavije.To je ta mantra da šta god se desilo Srbija je kriva. I kad nas bombarduju Srbija je kriva i kad ginemo Srbija je kriva. E, nije Srbija kriva, nego ćemo da kažemo ko je za šta odgovoran.Dakle, smrt ljudi, za bombardovanje ove zemlje odgovorno je NATO vođstvo, odnosno tadašnje političke elite SAD, Nemačke, Francuske, Britanije i svih drugih zemalja koje su ovu zemlju bombardovale. Jasno i glasno, dakle. ministar, gospodin Aleksandar Vulin.Izvolite. Poštovani, ja zaista očekujem čak i od opozicije da će glasati za zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom.Ne možete ni sebi, ni bilo kome drugome objasniti da ćete glasati protiv zakona koji donosi toliko koristi svakom roditelju i svakom detetu. To ne može da se objasni.

ništa me ne bi više usrećilo od mogućnosti da sam mogao da donesem takav zakon, ali mi smo u to vreme imali fiskalnu konsolidaciju, mi smo morali da ispravljamo greške mnogih od vas koji ste tada vladali Srbijom zato što smo došli na praznu kasu zbog koje nismo imali ni za plate, ni za penzije. Izborili smo se da nemamo smanjena socijalna davanja i to je najviše što smo mogli da uradimo, da ih ne smanjimo, a sada se toliko povećavaju da stvarno…Ajde kad ostanete sami, u redu politika je politika, svi smo političari, znamo da se nekad govori ono što treba i što ne treba da se kaže, sve razumem, ali kad ostanete sami sa svojim roditeljima, sa sobom, ajde samo objasnite zašto nećete glasati za to da vaša snaja dobije 500.000 dinara za prvo dete. Mislim, stvarno ne znam kako ćete objasniti i zaista očekujem da ćete glasati za ovaj zakon. Stvarno to mislim i to očekujem, ali dobro, to je vaša stvar.Međutim, ovde se čulo nešto nečuveno, nešto što će kolegu učiniti zvezdom prištinskih medija. Kurti će sa ogromnim zadovoljstvom, evo držite me za reč, videćete, pratite sada šiptarske portale, videćete kako će reći – Srbija je priznala da je odgovorna, vlast srpska je odgovorna. Vlast srpska je odgovorna za bombardovanje. Bombardovali su vas zbog vaše politike. Pa će onda krenuti – zbog proterivanja šiptara, pa će krenuti zbog toga da 1998. godine nismo sprovodili antiterorističku akciju, nego smo zapravo maltretirali mirne meštane, pa smo kršili njihovo pravo na samoopredeljenje, pa Račak, pa će reći eto, ima Srba koji znaju da je Račak bio istina, a ne ovi lažovi i bitange koji su tada bili na vlasti. Reči staviti u usta da je vlast u Beogradu bila odgovorna, razlog, uzrok, povod, kako god hoćete za bombardovanje Srbije je neshvatljivo. Izvinite, ali to je ste nacionalna izdaja, ne možete reći za svoju zemlju da je odgovorna za rat.Nije bila odgovorna za rat,

I pređemo preko toga. gospodo, jel možete zamisliti da smo u trenutku nervnog rastrojstva, da je neko sada od nas ovde, neko od ministara uzeo Poslovnik i bacio ga.

on. Nema takav je. U Poslovniku se nalazi Ustav kao što znate. Vaš kolega je bacio, ne moj. Dakle, prelazi se preko toga. toga. Zato što je to ideološka matrica gaženja svega što je ova država. Zato sada slušamo ovde političke partije koje mrtve ladne drže predavanja o patriotizmu i kažu nemamo mi veze sa onim što je bilo pre nas, ali su oslobodili preko 1000 šiptarskih terorista i to je uredu. Nikakva ljutnja, što bi se sećali toga.Govorimo o tome da su povučene sve presude, pravosnažne presude legalnih, legitimnih sudova ove zemlje kojim su vođe NATO pakta proglašene za ratne zločince i to je sve povučeno i to je u redu. Nećemo toga ni da se sećamo, da je Havijer Solana ovde dočekan sa crvenim tepihom. To je u redu, nećemo toga ni da se sećamo. Zaboravljamo i to je nastavak te iste ideološke matrice koja kaže – oni pregovori u Beču sa Tačijem, to je bilo uredu, to je odlično, nego ovi vaši ne valjaju ništa. Pa dođemo do toga da ovde iz DS čujemo kako izdali Kosovo, pa čekajte, Goran Bogdanović predsednik pokrajinskog odbora DS od 2002. godine do 2004. godine bio je ministar poljoprivrede u Vladi Bajrama Redžepija.

Srbija je kriva za bombardovanje, vlast je kriva za bombardovanje, dovede do Haškog tribunala i masovnog izručenja svakog ko se suprotstavljao tom istom bombardovanju, jer po toj logici, naravno da je kriv Milošević i Pavković i Lazarević. Naravno da je kriv Mladić, ma, svi su krivi, jer mi smo krivi za bombardovanje, jer mi smo krivi za bombardovanje, jer mi smo doveli do bombardovanja, jer mi smo krivi za bombardovanje. Samo recite, jel JUL kriv za bombardovanje? Bravo. Kažite, nije NATO pakt kriv, nego JUL kriv za bombardovanje. Odlično. Evo, tu su kolege koje potvrđuju.Evo, još kandidata za šiptarske portale. Bravo, JUL je kriv za bombardovanje, SPS je kriv za bombardovanje, Milošević je kriv za bombardovanje, samo NATO nije. Samo šiptari nisu, samo OVK nije, ali Srbija, Srbi, i sve što je bilo srpsko, naravno da su krivi.To je ta ideološka matrica zbog koje se baca Poslovnik, Ustav i u oči 5. oktobra, valjda neka prijatna reminescencija, valjda prođe vas neka milina, da zapalim ovo još jednom. Zamislite, da se zapali još jednom Skupština, pa, da se pobacaju zastave, pa, da se pogazi sve to, zamislite radosti i miline. E, to bi bilo, tome se nadaju i tome se raduju. Jel to treba da radite? Nemojte takve..Politiku razumemo svi, u politici se svi borimo za naklonost svog biračkog tela, ili da proširimo svoje biračko telo, nije to sramota, to je smisao politike, ali postoje granice, ne možete reći, ma koja god ambasada da se obraduje zbog toga, koji god delić biračkog tela da se obraduje zbog toga, da je Srbija ili vlast Srbije bila odgovorna za NATO bombardovanje. Ne može i neće. Hvala.

objasnili da osim tih ad homine argumenata nemate niti jedan drugi. Dakle, zakon vam se sviđa, ja vam se ne sviđam i kao što sam juče rekla u svom izlaganju, istrpeću kritiku svake vrste, ali nikada neću dozvoliti da trpe ideje u koje veruje.Inače, veruje.Inače, pošto ste zainteresovani za moje obrazovanje, kojim se nikad nisam gordila, i ako zaista smatram da mi ne manjka, studirala sam dva fakulteta, a diploma politikologa se nalazi baš onde i gde treba da se nalazi, u arhivi Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije u koji sam priložila celokupnu svoju iscrpnu biografiju. Verujem da ću i u vremenu pred nama obogatiti i zvanjem magistra na fakultetu na kome sam završila i osnovne studije, koliko mi vreme bude dozvolilo, s obzirom na to da sam vrlo posvećena radu u Ministarstvu za brigu o porodici.Ali, da ste me pohvalili, ja bih se ozbiljno zapitala, jer onaj ko smatra da su NATO bombe bile opravdane i onaj ko smatra da smo mi krivi i da smo s pravom bombardovani 78 dana i noći i da je odgovornost bila na Saveznoj Republici Jugoslaviji, na našoj državi, na našoj vojsci, na našem narodu, taj sigurno ne može da bude na mojoj strani, niti ja na njegovoj, a Bogu hvala, na strani sam onog naroda koji je ponosno branio svoju otadžbinu i koji je rekao tada ne ultimatumu, i koji nije savio glavu pred velikom koalicijom koja je bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN započela ilegalnu vojnu intervenciju.Verovatno vi ovde pokušavate da se dokažete vašem lideru, koji je zapravo, nastavio ono što je NATO pokušao pa nije uspeo, a to je uništavanje odbrambenih kapaciteta Vojske Jugoslavije, koja je Bogu hvala danas sa ponosom obnavljamo, osposobljavamo i ulažemo u njih u dostojanstvo vojske, koju očito, bez obzira na sve ono što ste činili, niste uspeli da je uništite.Živela vojska Srbije u svakom slučaju, ona koja se junački branila 1999. godine. Reč ima premijer, gospodin Miloš Vučević. Izvolite. **Miloš Vučević** Hvala predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega mislim da ste uvredili sve građane Srbije time što ste rekli da kupuju, jedu đubrad od hrane. Mislim da građani Srbije imaju dobru ponudu namirnica u radnjama i da smo izašli sa ozbiljnom kampanjom „Najbolje cene“ kojom smo obuhvatili 82 vrste proizvoda, namirnica i ne samo namirnica već svega onoga što predstavljaju životnu potrepštinu. Ne znam šta vi jedete kada nazivate ono što svi mi jedemo da je đubre. I, ne znam zašto ste napravili od parizera ili neke druge salame političku paradigmu, pa šta vi to jedete i čime se hranite, a vidim da se kao i ja dobro hranite, sličnog smo gabarita, volite da ručkate, tako da sam siguran da jedete to sve što jedu i građani Srbije. da kažete da neko prodaje đubre građanima Srbije?Vi ste uvredili sve građane Srbije time što ste ovo rekli. Uvredili ste sve građane Srbije, ali niste tu stali, to vam je bio uvod u ono što ćete na kraju

BIA ne može da hapsi ljude. Ne može kolega da hapsi ljudi, to bi morali da znate, BIA može da pozove na razgovor, a samo policija može da hapsi ljude. Vi to znate ili bi trebalo da znate ili bi vas sad oni koji su vam dali pravosudni ispit, da ste položili, morali ponovo pozvati da polažete.A što vam smeta to što se povećava budžet za BIA? Da li ste pogledali šta je stavka? Ja sam odgovarao jednom od kolega iz opozicionih stranaka juče baš na tu kritiku, BIA kupuje novu tehnologiju, odnosno informacione sisteme na zaštiti kontraobaveštajne i obaveštajne zaštite Republike Srbije. Šta je Šta je sporno? Pa, to valjda treba da podržite, kao što treba da podržite porodični zakon, to nešto što je normalno, treba da vas raduje. Prisluškuje ljude? Pa, BIA radi sve one zakonite mere koje treba da preduzima protiv onih za koje sudi tužilaštvo, procene se A to što vi polazite od onoga što se dešavalo 2000. godine do 2012. godine, to je druga percepcija i za čega ste vi to koristili i kako ste to radili. To je pitanje na koje ja ne želim danas da odgovaram, to je pitanje za one koji su trebali ili možda jesu sproveli istragu da li je bilo nekih zloupotreba.Bezbednosno informativna agencija mora da ima bolju opremu, najbolje uslove za rad da bi čuvala i štitila državu Srbiju, pre svega u kontraobaveštajnoj ali i u obaveštajnoj komponenti.Pod tri, ono što je bila svakako najskandaloznije, to jeste vaša izjava da je Srbija kriva za bombardovanje, odnosno da je tadašnji režim Srbije kriv za bombardovanje naše otadžbine. To je zaista skandal nad skandalima što ste izgovorili i u pravu je i Aleksandar i Milica kada su rekli, to je nešto što je Kurti, ne mogu da kažem ni mogao da poželi, nije verovatno smeo ni da zamisli da to neko može da izgovori u Skupštini Srbije. Da ne ulazim sad u to da ste uvredili porodice svih poginulih, otetih, nestalih, unesrećenih i proteranih i raseljenih ljudi, jer su ih ubijali oni koji su nam napali državu, bez pravnog osnova,

odnosno Srbija i Crna Gora, odnosno Srbija, bili tako mučki napadnuti i izvršena agresija nad nama, jeste da nam se otme Kosovo i Metohija.

Pošto smo nakon petooktobarskih promena 2000. godine imali priču da kad se promeni režim u Srbiji neće biti više pitanje statusa Kosova i Metohije, nego će se to kroz demokratski proces u celoj Srbiji integrirati, odnosno vratiti u sastav Republike Srbije jer će tobože i albanski većinski narod na Kosovu i Metohiji prihvatiti Srbiju kao novu demokratsku državu.Tu ste priču prodali, pod znacima navoda, svih građanima Srbije, a onda smo doživeli 2004. godinu, pa smo doživeli 2008. godinu i sve ono što do danas doživljavamo. I, da je jedni razlog agresija nad Srbijom bilo otimanje Kosova i Metohije potvrđuje i danas da taj proces nije zaokružen i da se Srbija napada politički pritiska, da se saglasi i prizna da je to nezavisna teritorija.Nema odavno Slobodana Miloševića, nema odavno tog režim o kome vi pričate, a taj proces nije zaokružen. Taj proces nije zaokružen i promenile su se gotovo sve političke garniture u ovih 24 godine, 25 godina od agresije u Srbiji. Sve. I ni jednog trenutka oni koji su autori takozvane Kosovske nezavisnosti nisu odustali od tog plana. Ni jednog trenutka, ni jednog trenutka, bez obzira da li bila leva, desna, centralna ili koja god hoćete stranka na vlasti u Srbiji. Plavi, žuti, zeleni, crveni, crni, ljubičasti, nisu odustali od agende da Kosovo otmu od Srbije, što vam pokazuje da razlog za napad na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju bila namera da se otme deo teritorije naše države. I taj proces i danas traje. I vi posle svega toga kažete da je neki Slobodan Milošević ili bilo ko kriv za napad na našu državu.Da li je pravio greške ili nije pravio greške, sigurno svako od nas pravi greške, ali da nametnemo da je režim u Srbiji ili vlast u Srbiji kriva za napad i ubistvo našeg naroda i otimanje teritorije, ubistva naših vojnika i policajaca je stvarno u najmanju ruku je skandalozno.To ko priča da je Srbija kriva za raspad Jugoslavije,

za vreme Josipa Broza Tita, da ne idem dalje. Dok je Tito bio živ, imali su pokrete koje su težili konfederaciji, odnosno samostalnosti tih republika, nije bilo Slobodana Miloševića u najavi nigde da će da vodi pri tom ja ne branim Slobodana Miloševića, evo tu je i njegov unuk i partija koja je nastala od Slobodana Miloševića, ja bih mu zamerio mnoge stvari, pre svega po pitanju Republike Srpske krajine, Republike Srpske,

Gospodine Janjiću, po kom osnovu? To ste hteli, jel tako, da svi pričaju o vama. Šta vi tražite ustvari, repliku? Izvolite. Gospodo, da vam kažem jednu stvar, vi niste Srbija, vi ste administracija Srbije, vi radite za nas gospodo, vi ste državni službenici, to je broj jedan.Ja sam rekao da ste vi bili u vlasti zbog čije politike je Srbija bombardovana, ja nisam amnestirao NATO pakt, čisto da vam kažem gospodo, u bombardovanju 1999. godine, bomba je pala na ne znam koliko metara od mene, leteo sam skoro 100 metara u vazduh, bio sam dete od 12 godina, dok je vaš predsednik Republike, sadašnji predsednik Republike i bivši predsednik vaše stranke se baškario u stanu od ne znam koliko kvadrata.I vi pričate kako sam ja protiv žrtava NATO pakta, pa vi ste amnestirali NATO pakt, ljubite se sa Šrederom i sa ne znam kim, kako vas nije sramota. Gospodine Janjiću, sticajem okolnosti ja sam tada bila vlast. To što ste vi sada rekli je stvarno, da vam kažem nešto, ne ja sam ponosna na to, a sada ću vam reći i zašto.Zato što smo dobili ultimatum koji nismo mogli da ostvarimo to je jedina istina, a mi smo se borili protiv terorista na KiM, a te učke koje vas sada hvale, pošto je tražio objašnjenje od mene i ja objašnjavam, po svojim portalima su takođe bile definisane kao teroristička organizacija od SAD.Mlad ste čovek, ovo vaše izlaganje i to što svi pričaju o vama, tek će da pričaju, jer ste vi tako sve ljude koji su tada izginuli, njihove porodice, sve one koji su ustali u odbranu otadžbine, zauvek uvredili. Niste ni svesni toga.Ja vam ovo krajnje dobronamerno kažem kao mladom čoveku,

pratite izlaganje tog čoveka koga ste više puta pomenuli a ne može da vam odgovori, predsednika Republike Aleksandra Vučića, jer taj čovek će i večeras da govori o onome što neki koji su sa vama i oko vas nisu smeli, a to su ljudska prava Srba sa Kosova i Metohije, svim liderima sveta, da zacementira razliku između nas i vas, iako ste svi vi tu koji sedite i koji imate dobre mreže i dobre relacije sa tim koji su nas bombardovali,

učite.Premijer Vlade, gospodin Miloš Vučević, ima reč. **Miloš Vučević** Mislim da je zaista problematično da vi od prvog izlaganja ne korigujete taj deo koji ste spomenuli da je režim u Srbiji kriv bio za napad na našu državu, nego kažete da je ta politika dovela do napada na Srbiju. Bilo bi fer i time bi pokazali političku zrelost da ste rekli kakvu je politiku Srbija trebalo da vodi, da ne dođe do bombardovanja i da ste nam to doveli u korelaciju sa očuvanjem KiM u sastavu Srbije da ste rekli šta smo trebali da radimo, da izbegnemo bombardovanje i da sačuvamo KiM, i tada tada bi vaša politika imala smisao ili suštinu pre svega da ponudite alternativu i da kažete zašto smatrate da je ta politika kriva i da je dovela do bombardovanja.Ja ću vam ponoviti, do bombardovanja je došlo zbog želje jednog broja držav, pre svega članica NATO, da oduzmu KiM iz sastava Srbije i taj proces i dalje traje, i to je ključni razlog zašto je došlo do napada na našu državu. šta bi bio njihov cilj, da li Kosovo kao nezavisna država, velika Albanija, njihovo mesto za nove vojne baze, geopolitička drugačija karta, da ne ulazim dalje. Napad na nas je bio protivzakonit, odnosno suprotan međunarodnom javnom pravu

da bi znali sa čim poredimo Srbiju 2024. godine i šta su rezultati našeg rada, da je Srbija 2000. godine, posle svega toga bila urušena i kakvu ste vi Srbiju zatekli, jeste ona bila urušena jer je bila bombardovana, jer je prethodno deceniju bila izložena sankcijama i kažnjavana, jer je primila nekoliko stotina hiljada izbeglica i raseljenih ljudi.To je sve tačno, ali ima jedan fenomen. Vi ste tu urušenu Srbiju uspeli da uništite potpuno. I ono malo što je postojalo fabrika, prirodnih resursa, ekonomskog potencijala, vi ste za tepsiju ribu prodavali, rasturali i ostavljali 500.000… Ko zna koliko stotina hiljada ljudi od 2000. godine bez posla? Pa, to je od 2008. do 2012. godine 500.000. Vi ste uspeli i to malo što je izdržalo bombardovanje, sankcije da upropastite. To je fenomen, odnosno to je najpogubnija politika koja je mogla da nam se desi, a u tom periodu su Albanci rekli da je Kosovo nezavisno i nekih gotovo 100 država se saglasilo sa njima. To su rezultati te politike o kojoj vi pričate i kažete da ste vi budućnost. Bože nas sačuvaj takve budućnosti. Daleko bilo i nikada nam se više ne ponovilo.

Član 100.Gospođo Raguš ceo dan kršite Poslovnik tako što ga selektivno primenjujete prema poslanicima vladajuće koalicije. Njima sve propuštate, njima sve tolerišete, ali nema veze to. To ćemo i mi nekako da preguramo. Ali, ukoliko želite da učestvujete u pretresu, onda siđite u klupe, pa učestvujte iz klupa u pretresu, a ne sa mesta predsedavajućeg.Zahvaljujem. **Marina Raguš** Moja obaveza je da dajem pojašnjenje i objašnjenje.Nigde u Poslovniku ne piše da treba da siđem u klupe,

izreka – ne grdi majka sina što se kocka, nego što se vadi. E, tako i ovo. Bolje da je ćutao i prihvatio kritiku na ono što je rekao, nego što je još jednom potvrdio da on zaista misli da je Srbija, njeno rukovodstvo krivo za to što nas je, mimo važećeg međunarodnog prava, bez ikakvog odgovarajućeg akta, bombardovalo 78 dana i noći 19 najjačih zemalja zemalja na svetu.Želim zbog građana da napravim jednu paralelu. Tamo negde 2013-2014. godine, pred obeležavanje 100 godišnjice početka Prvog svetskog rata, počeli su na Zapadu da se pojavljuju istoričari koji su krenuli da tvrde da je Srbija izazvala Prvi svetski rat. Dakle, da je Srbija izazvala Prvi svetski rat.Vidite, oni su se trudili da izmišljaju, da falsifikuju istoriju, da traže nekakvu kopču, da nađu nekakvu odgovornost Srbije za početak Prvog svetskog rada, a mi danas ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije imamo ljude koji bez imalo stida tvrde da je Srbija kriva za sopstveno bombardovanje.Dakle, ne za neku korist koja treba da važi za neku zemlju, ovu ili onu, ne da nekog amnestira od odgovornosti, nego da sopstvenu državu optuži. E, to je taj fenomen koji građane molim da prepoznaju i da razumeju.Ovi ljudi ukoliko bi ponovo dobili priliku da upravljaju ovom zemljom bi uvek i na svakom mestu govorili - mi smo krivi. Uvek i na svakom mestu bi pognuli glavu i tražili odgovornost ne za druge protiv nas, nego za nas protiv njih bez obzira da li smo krivi ili nismo i to pokazuju i ovih dana na jednom banalnom primeru.Sećate li se koliko su kukali zato što je par sati zadržana Severina na granici? Sada njihovu zvezdu Sergeja Trifunovića nogom u zadnjicu izbacuju iz Hrvatske, niko pisnuo nije. Zašto? Pa, mi smo krivi. On je kriv. Nekako je kriv. Kako? Ne znam. Oni nikada nisu krivi, ali mi smo krivi. Valjda zato što smo krivi su i uništavali Vojsku, raspuštali slavne brigade, penzionisali časne oficire koji su ovu zemlju branili, jer oni su bili krivi i takvoj politici ne smemo dati, naravno, svim demokratskim sredstvima, da se protiv nje izborimo, da je raskrinkamo na svakom mestu i objasnimo narodu zašto ovi ljudi ne smeju da dođu ponovo u priliku da upravljaju ovom zemljom, jer bi to bila katastrofa za ovu zemlju.Nama treba ono što će da se desi večeras u UN - čvrsta i hrabra borba za Srbiju, a to predsednik Vučić radi.

UN.Pravilo je postalo da kada nemamo šta da kažemo, mi lupamo gluposti, ne razmišljajući o posledicama.Sve ovo što se ovde čulo nije vredno odgovora, osim kada se setimo da je izgovoreno u parlamentu Republike Srbije.U pravu je predsednik Vlade gospodin Vučević kada kaže da ima ko da govori danas u ime Slobodana Miloševića, koji, nažalost, nije među živima od 2006. godine, ali, kao što vidite,

ali ste me paralelno, poštovani kolega, optužili da sam sama kriva što su me proterali iz rođene kuće. Imate li svest šta ste izgovorili? Imate li svest šta ste rekli ljudima koji su trpeli 78 dana bombardovanje? Znate za šta smo krivi?Apsolutno prihvatam krivicu pred građanima Srbije u ime SPS. Krivi smo što nismo imali cenu za Srbiju, što je nismo prodali, što nismo potpisali blanko zahteve sa zapada, što smo se po svaku cenu borili da granice ostanu nepovređene, što smo platili i političku cenu, jer ste nas na nekakvoj kvazirevoluciji srušili, obećavajući da ćete da rešite sve što mi nismo hteli i tačno, rešili ste. Hapsili smo teroriste koje ste pustili i još treba da vas pustim da 25 godina posle toga objasnite kako smo mi krivi što je Srbija bombardovana?Mene je sramota vaših reči. Vas bi trebalo da bude duplo.Ono čime ću završiti je – ako ste vi neko ko se nudi kao budućnost, a ja kao neko ko pripada toj prošlosti, kako ste nas klasifikovali, dragi moj kolega, odgovorno tvrdim da pred građanima Srbije uvek će birati pre mene kao prošlost, nego vas kao budućnost i to malo zahvaljujući i ličnom integritetu.Hvala vam.

prvo, ovo po pitanju kvaliteta hrane, da li građani Srbije jedu đubre i smeće ili ne. Ima jedan čovek, zove se Aleksandar Vučić, bivši je predsednik Srpske napredne stranke. Ovde u ovoj sali je izgovorio da Kruševljani jedu pseće meso. To je kazao – onaj Milivojević melje kerove i daje to ljudima da jedu i to jedu Kruševljani. To je kazao čovek ovde u sali i vi ste mu aplaudirali, kao kada ste mu aplaudirali kada vam je rekao da ste nesposobni, da niko za vas ne bi glasao. Da li je tako, vi što klimate glavom? Pa, da, tako je. Niko za vas nikada ne bi glasao da nije njega.Kada je reč o ovome što se dešavalo 1999. godine, i vi i ja znamo da je to strašna agresija na našu zemlju. I vi i ja znamo da je bombardovan građanin Srbije i narod Srbije, ali vi morate da shvatite – vi niste Srbija. Vaš zadatak je bio da napravite to bombardovanje. Naše čvrsto uverenje je da ste to uradili jer ste izdali Srbiju i vama je to bio alibi da prodate Kosovo, kao što vam je danas jadarit alibi da prodate zapadnu Srbiju i da ponovite akciju „Oluja“, samo bez vojne akcije, nego ekonomske akcije, da iselite građane Srbije iz Srbije.Vi ćete zbog toga odgovarati za izdaju i neće biti amnestije. To morate da znate. Nema tog suda pred kojim ćete biti nevini. Morate da znate da ste odgovorni za to, jer ste to svesno i sa umišljajem uradili, jer vi mrzite i prezirete ovu zemlju i to je naše mišljenje i uverenje o vama. Ne znam šta vam tu nije jasno?Nemojte stavljati znak jednakosti između građana Srbije i vas. Vi nemate nikakve veze sa Srbijom, vi ste udarna pesnica OVK. Vama treba podići spomenik u Prištini za ovo što ste uradili. Kako to ne razumete? To je naše čvrsto uverenje. I vi ste se zakleli nad ustavom Aljbina Kurtija, niko drugi pre vas to nije uradio. Nikome nije palo na pamet to da uradi. Šta vam tu nije jasno?Naša su braća ginula da brane Srbiju. Srbiju. Mi smo branili Srbiju i locirali izdajnike, vas kao izdajnike smo locirali, u pravu ste.Na kraju, vi ste uzeli Tonija Blera da vam bude savetnik za 200 evra i vi ste Bilu Klintonu odneli dva miliona dolara, jer ste pametni i vama je bio šef CIA pre pet dana da vas postroji, gospodine Vulin, a ne nama. Vi ste ga dočekali, vama je izvlačio uši, vama je kazao šta treba da radite. Nije došao kod nas, koje optužujete za špijunažu. Vama je bio u goste. I šta vam tu nije jasno? Kako mi toliki izdajnici, vama dolazi šef CIA. Kako mi sluge moćnika, vama dolazi sin Donalda Trampa juče? Šta vam tu nije jasno? Hvala.